Luka (HDZ)** I konačno večeras zadnja točka dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z:E. broj 224 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretinac. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku na temelju članka 159. i 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Gospodin Miljenko Pavlaković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Pavlaković, gospodo i gospođe zastupnici. Ovim prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o energiji upravo se želi omogućiti uvođenje nove energetske djelatnosti trgovine električnom energijom i omogućavanja obavljanja ove djelatnosti na jedan razvidan način. Provoditi će se usklađenje s novim Zakonom o tržištu plina te se pripisuje da se nove energetske djelatnosti osiguranja tržište prirodnim plinom obavlja kao javan usluga. Također se preciznije odrađuje struktura reguliranja cijena energije i struktura slobodne cijene energije na tržištu. Propisuje se također da Vlada Republike Hrvatske određuje naknadu za organiziranje samog tržišta plina te također se uvode kaznene odredbe za obavljanje djelatnosti bez dozvola, obavljanje energetske djelatnosti. Time je kratko sažeto o čemu govore same izmjene i dopune Zakona o energiji. Također, i ovdje prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji uzeti riječ odbora? Ne. Otvaram raspravu. Gospodin Dragutin Lesar se prijavio. Nema ga. Drugi se nisu prijavili. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo u ponedjeljak. Dame i gospodo zastupnici. Večeras bi završili današnji dan a u ponedjeljak u 9,30 sati počinjemo sa glasovanjem. Neke će se točke uvrstiti u dnevni red koje ćemo nastojati nakon glasovanja raspraviti ali nadamo se

čuje./… Evo koje će uvrstiti. Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda, tu je potrebno 102 zastupnika, Prijedlog zakona o Zajma za projekt unapređenja hitne medicinske pomoći. I to su ta dva ali ćemo nastojati raspraviti i preskočene dnevnog reda a to je o razminiranju o razminiranju i o poslovima osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja ako uspijemo, ako ne uspijemo hvala Bogu. U ponedjeljak u 9,30 sati. Hvala vam lijepa. A sada molim predsjednike klubova i potpredsjednike Sabora da u 149 se nađemo nekoliko minuta. Hvala lijepo. Hvala